Vladimir (HDZ)** Slijedeća točka - Konačni prijedlog zakona o medicinskim proizvodima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br 83 Predlagatelj zakona je Vlada. Amandmani do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Ante Zvonimir Golem će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Gospodine predsjedavajući, uvažene i dame i gospodo zastupnici. Problematika lijekova i medicinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj bila je uređena Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima donesenim u Hrvatskom saboru 2003. i potom 2004. godine. I koji je u to vrijeme bio usklađen sa važećih direktivama Europske unije. Donošenjem novih direktiva prema kome je problematika lijekova uređena direktivama tzv. starog pristupa, a problematika medicinskih proizvoda direktivama novog pristupa ukazala se potreba za razdvajanjem Zakona lijekovima i medicinskih proizvoda na dva posebna zakona. Iako se suštinski radi i načelno o istom pristupu toj problematici. Na temelju toga Hrvatski sabor donio je 2007. godine Zakon o lijekovima koji je u potpunosti usklađen sa direktivama Europske unije, dok su medicinski proizvodi ostali uređeni dijelom ranijeg zakona. U ovom zakonskom prijedlogu rješava se problematika medicinskih proizvoda. Predmetni zakon uređuje definicije što su to medicinski proizvodi, na koji način se medicinski proizvodi stavljaju u promet, određuje se tijelo koje prati i regulira promet medicinskih proizvoda, propisuje obvezu kliničkog ispitivanja u svrhu zaštite javnog zdravlja, te postupke za odobrenje kliničkih ispitivanja, određuje vođenje očevidnika kako proizvođača tako i proizvoda. Uvodi se ocjena suglasnosti, dokumenti o suglasnosti kao i oznake suglasnosti i tehničkih karakteristika, evidencija štetnih događaja i postupanje u slučaju pojave štetnih događaja, te nadzor nad provedbom svega sa strane farmaceutske inspekcije. Prijedlogom zakona daju se dodatne nadležnosti Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, uvođenju očevidnika i u provjeri sukladnosti uz istovjetno praćenje uporabe navedenih proizvoda i o mogućnosti neispravnih i štetnih utjecaja. Predmetni prijedlog zakona usklađen je sa zakonodavstvom Europske unije kroz usklađivanje prava provedbe prava i pravila tržišnog natjecanja kao i normizacijom, mjeriteljstvom, ovlašćivanjem i ocjenom suglasnosti. Dijelovi prijedloga koji nisu u potpunosti usklađeni u dijelu bit će usklađeni donošenjem podzakonskih akata na temelju ovog prijedloga zakona. Hvala lijepo. Hvala. Izvjestitelji odbora? Zakonodavstva? Europske integracije? Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik Odbora gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na svojoj sjednici raspravio je Prijedlog zakona o medicinskim proizvodima s Konačnim prijedlogom zakona uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja obrazložio je razloge za donošenje ovog zakona kroz 2007. godinu. Europski parlament i Vijeće donijeli su nove direktive koje su uvjetovale i donošenje novog Zakona o medicinskim proizvodima. Primijenili su sve direktive preporuka Vijeća Europe u nacionalno zakonodavstvo. Tijekom rasprave članovi odbora jednoglasno su poduprli donošenje ovog zakona. Budući da su medicinski proizvodi od posebnog značaja za zdravstvenu zaštitu ljudi utvrđivanje pravila za osiguranje kvalitete i sigurnih medicinskih proizvoda kvalitetna je novina u našem zakonodavstvu istaknuli su članovi odbora. U raspravi je naglašeno da medicinski proizvodi moraju odgovarati bitnim zahtjevima vodeći računa o predvidivoj namjeni što doprinosi osiguranju sigurnosti i učinkovitosti medicinskih proizvoda. Tijekom rasprave upozoreno je na određenu nedorečenost članka 54. stavka 1. zakona i postavljeno je pitanje koji su to štetni događaji u kliničkom ispitivanju medicinskih proizvoda za koje ne postoji obveza prijavljivanja što će zakonodavac upotpuniti podzakonskim aktom. Posebna pozornost tijekom rasprave posvećena je pitanju medicinske opreme. Naime, odredbe ovog zakona odnose se na medicinske proizvode, a ne na medicinske uređaje, odnosno medicinsku opremu. Kako je to također izuzetno važno područje koje je u Zakonu u lijekovima i ovaj zakon čini cjelinu članovi odbora su predložili da bi bilo korisno donijeti poseban zakon o medicinskoj opremi. Uz jednoglasnu potporu ovom zakonu članovi odbora su bili mišljenja da podzakonske akte kojih je ovdje 21 treba donijeti u što kraćem roku. Odgovarajući pravilnici trebali bi svakako detaljnije utvrditi koje su to štete od kliničkih ispitivanja medicinskih proizvoda za koje ne postoji posebna potreba potreba prijavljivanja, te pojasniti sustav i nadležnost Farmaceutske inspekcije koju bi sačinjavao širi krug stručnjaka. Nakon opširne rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru usvajanje Zakona o medicinskim proizvodima. U zaključku preporuča se Vladi Republike Hrvatske da u što kraćem mogućem roku predloži poseban Zakon o medicinskoj opremi. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Pred nama je Prijedlog zakona o medicinskim proizvodima koji je posebno značajan u sklopu donošenja novih zakona koji trebaju pružiti u našem zdravstvenom sustavu što veće jamstvo da će novi medicinski proizvodi, a množe se geometrijskom progresijom biti sigurni ne samo za onoga kome su namijenjeni, nego i za sve koji se nalaze u lancu kako uvoza, transporta, prije toga proizvodnje i na kraju korištenja samih proizvoda. Zašto novi zakon? Mi smo 2003. godine donijeli Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima u kojima smo prvi put regulirali ovu vrlo važnu problematiku na način koji je tada bio uobičajen u zemljama Europske unije. Drugim riječima, taj Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima temeljio se je na Direktivama broj 20 i broj 83 iz 2001. godine. Dakle, vrlo brzo smo primijenili u roku od manje od dvije godine. Međutim, Europska unija je mijenjala svoje direktive i zbog toga se 2007. godine pristupilo donošenju i usvojen je na Saboru Zakon o lijekovima. U taj zakon unešene su nove Direktive broj 24 i 27 kao i Uredba 141 koje su strogo diktirale uvjete prometa, ispitivanja, uvoza, proizvodnje, prodaje i uopće rukovanje lijekovima. Međutim, u tom zakonu nisu mijenjane odredbe o medicinskim proizvodima jer su direktive Europske unije za to područje bile u izradi i zbog toga su u tom zakonu ostavljene odredbe o medicinskim proizvodima važeće sve evo do donošenja ovog prijedloga zakona. Vijeće Europe je u rujnu 2007. godine donijelo Direktivo broj 47 koja je odredila način prodaje prometa evidencije i svega ostaloga što osigurava sigurno primjenu medicinskih proizvoda i upravo ta je Direktiva broj 47. ugrađena u ovaj zakon. U ovaj zakon su ugrađene i druge preporuke, druge direktive i druge odrednice koje se odnose na in vitro dijagnostičke proizvode i na one medicinske proizvode koji se izrađuju od životinjskog tkiva, tkiva životinjskog podrijetla. Ja bih istakao nekoliko važnih dijelova ovog zakona koji je suvremen, koji je usklađen sa europskim smjernicama i koji će sigurno značiti novi iskorak u kvaliteti cjelokupnog zdravstvenog sustava. Definicija medicinskog proizvoda je vrlo široka i ovdje je primijenjena jedna od mogućih definicija koje određuju da u medicinske proizvode se ubrajaju instrumenti, naprave, uređaji, programi, materijali ili drugi proizvodi za humanu upotrebu koji svoju osnovnu namjenu ne postižu na temelju farmakoloških, imunoloških i metaboličkih svojstava i koji se upotrebljavaju samostalno ili u kombinaciji s programskom podrškom neophodnom za njegovu pravilnu primjenu. Dakle, radi se o širokom spektru različitih proizvoda koji isključuje jedino medicinsku opremu ili medicinsku aparaturu koja će biti posebno regulirana, što ne znači da je sada izvan određenih regulatornih normi. U općem dijelu u prvom dijelu ovoga zakona određuju se opći zahtjevi koje mora udovoljiti medicinski proizvod, a to je da u prvom redu ne ugrožavaju zdravlje i ne ugrožavaju sigurnost pacijenta. Utvrđuje se da je za cjelokupnu problematiku odgovorna agencija za lijekove i medicinske proizvode koja odgovara za očevidnik, dakle upisnik svih proizvoda koji prođu određenu proceduru provjere, za praćenje tih proizvoda, za praćenje kliničkih ispitivanja, a isto takva agencija je odgovorna i za povlačenje tih proizvoda iz prometa u određenim uvjetima. Povlačenje proizvoda je točno definirano i o povlačenju izvješćuje se Europska komisija, a isto tako se izvješćuje Europska komisija i o poduzetim mjerama. U glavi 3 posebno se uvodi i precizno određuje kliničko ispitivanje medicinskih proizvoda i to je velika novina. Naime, zadatak je kliničkog ispitivanja dokazati i provjeriti da li proizvod ispunjava bitne zahtjeve u cilju zaštite javnog zdravlja, a obavlja ga pravna osoba koja za to ispunjava uvjete koje propisuje ministar zdravstva. Odobrenje za kliničko ispitivanje daje ministar na temelju potpune dokumentacije i pozitivnog mišljenja Središnjeg etičkog povjerenstva. Dokumentacija je vrlo složena i o toj dokumentaciji ovisi cjelokupna procedura, zbog toga posebnim pravilnikom ministar zdravstva i socijalne skrbi propisuje dokumentaciju koju mora pratiti svaki medicinski proizvod. Ono što je posebno kvalitetno i važno, to je da se u provođenju kliničkog ispitivanja također kao i za lijekove sklapa ugovor s pravnom osobom koja će provoditi ovo ispitivanje ta institucija, ta pravna osoba mora opet zadovoljiti vrlo stroge posebne uvjete koje također propisuje ministar zdravstva jer je to temeljni uvjet da može provoditi ovakva složena i odgovorna ispitivanja. Isto tako je dobro što je utvrđeno da se u tom ugovoru strogo potpisuju i utvrđuju svi materijalni troškovi, znamo da je u tom smislu bilo nekih nepravilnosti u prošlim godinama koje su sada ispravljene i očito je da se ovom odrednicom te nepravilnosti neće prenijeti i na ispitivanje medicinskih proizvoda. Posebno je važna stavka upisa u očevidnik. Taj upis u očevidnik povlači za sobom i obvezu prijavljivanja svake promjene. Dakle, ako liječnik i drugi zdravstveni djelatnik koji u kontaktu sa korisnikom medicinskog proizvoda, bilo koji sudionik prodaje na veliko ili prodaje na malo ili bilo tko drugi u lancu koji prolazi medicinski proizvod primijeti nepravilnost dužan je pismeno izvijestiti agenciju. Agencija po ovom zakonu ima pravo brisati proizvod iz očevidnika ukoliko se utvrdi nepoštivanje nekih odrednica ovoga zakona i ako su utvrđene štetnosti ili ako uneseni podaci ne odgovaraju stvarnosti, dakle nisu točne. U poglavlju 5 određuje se ocjena sukladnosti, smatra se sukladnost sa bitnim zakonskim odrednicama. u Europsku uniju ministar zdravstva može ovlastiti tijelo, pravnu osobu koja će ocjenjivati sukladnost, nakon ulaska u to pravno tijelo prijavljivati će se Europskoj uniji radi dobivanja identifikacijskog broja i nakon toga to pravno tijelo će biti ravnopravno sa drugim tijelima koji utvrđuju sukladnost u zemljama Napomenuo bih još i glavu 6 u kojoj se kaže da sve pravne osobe za promet medicinskim proizvodima moraju udovoljiti kriterijima koji također posebnim podzakonskim aktom donosi ministar i to se odnosi, kako na pravne osobe koje će imati trgovinu na veliko, tako i one na malo. Na malo će promet se odvijati u ljekarnama i u posebnim specijaliziranim prodavaonicama. Posebno se utvrđuje da će agencija oduzeti dozvolu za promet medicinskim proizvodom ako isti više ne udovoljava propisanim uvjetima isto tako i postoje izuzeci, iznimka je kada uvoz medicinskog proizvoda koji nije upisan u očevidnik služi u istraživačke svrhe. Dakle to je iznimka od tog pravila. U kliničko ispitivanje novih medicinskih proizvoda, jer novi proizvod, naravno još ne može upisan u očevidnik, ali se predviđa i mogućnost izuzetka u različitim izvanrednim situacijama kada bi mogla mogla se javiti hitna potreba za medicinskim proizvodom koji ne može onda proći fazu kliničkih ispitivanja. Smatram da je doista ovaj krug izuzetaka vrlo uzak, sužen samo na najvažnije i na najhitnije situacije. Oni što bi ovdje još trebalo istaknuti, to je da u glavi 8 se obvezuju svi koji primijete neispravnost proizvoda imaju obvezu prijavljivanja njegovoga agenciji. U slučaju da primijete neispravnost izmjenu karakteristika u odnosu na one koje su bile pri upisu očevidnik, nepropisno označavanje proizvoda ili nepropisna uputa proizvoda, u svim slučajevima agencija provodi analizu, ima pravo brisati proizvod i o tome izvješćuje državu članicu Europske unije u kojoj je proizvod proizveden. Možda bi samo na kraju i jedan mali osvrt na klinička ispitivanja, članak 54. stavak 1. koji određuje da zdravstveni djelatnik koji sudjeluje u kliničkom ispitivanju u svojstvu ispitivača, a i on naravno mora udovoljiti određenim kriterijima obvezan je izvijestiti nositelja odobrenja o svim nepoželjnim pojavama osim u slučaju kada plan ispitivanja to ne zahtjeva. Dakle postoje izuzeci kada se ne mora obavijestiti i o tome je bilo rasprave na odboru ministarstvo je prihvatilo da te izuzetne preciznije definira podzakonskim aktom kojeg ovaj članak i onako uređuje. mogla bi se manja primjedba uputiti i u nadzor koji je dobro postavljen, ali je određeno da ga vrši farmaceutska inspekcija. U zakonu je rečeno da u farmaceutskoj inspekciji osim farmaceuta trebaju biti i stručnjaci drugih profila pa smo predložili da se i to preciznije definira u u podzakonskom aktu, pravilniku na kojega se i poziva ovaj članak jednostavno zbog toga jer je lepeza medicinskih proizvoda tako široka da je teško jednom, dva ili tri stručnjaka dati procjenu za tu široku paletu proizvoda. Zato tu treba doista definirati sve moguće stručnjake koji će biti određeni za svaku vrstu medicinskog proizvoda. zaključno smatramo da je to značajan i veliki iskorak u postavljanju opće sigurnosti i okvira opće sigurnosti u naš zdravstveni sustav, da se počne rješavati jedno područje koje nije bilo do kraja riješeno i očekujemo da će Ministarstvo u tom smislu nastaviti dalje i donijeti još jedan važan zakon, Zakon o medicinskim uređajima, aparatima koje sada upotrebljavamo, a nisu do kraja usklađeni svi u svim slučajevima sa međunarodnim uobičajenim propisima. Dakle smatram da i u ime kluba izjavljujem da je ovaj zakon vrlo kvalitetan, da je donesen na vrijeme, da je usklađen sa svim europskim zahtjevima i da ga treba prihvatiti. Hvala lijepo. **Šeks, Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. **Šeks, poštovane kolegice i kolege. Prijedlog zakona o medicinskim proizvodima je pred nama i grubo govoreći u medicini postoje tri velike skupine. Prva skupina su lijekovi, druga skupina su medicinski proizvodi, treća skupina je medicinska oprema zato sve uređene države, a Hrvatska iz godine u godinu postaje uređenija i uređenija, imaju tri zakona. Zakon o lijekovima koji mi imamo već godinama, Zakon o medicinskim proizvodima koji upravo je u tijeku donošenja i na žalost nemamo zakon o medicinskoj opremi. Kolega Hebrang je naravno u svom izlaganju na kraju ostavio dvije važne stvari koje su na neki način barem sa stajališta kluba zastupnika SDP-a još uvijek upitne u kome smislu riješiti, to je članak 54. stavak 1. Zakona o dijelo o kliničkim ispitivanjima medicinskoj opremi pa ću ja u ime Kluba zastupnika SDP-a pokušati razjasniti što su to klinička ispitivanja i zašto nam je vrlo važno da se ona odvijaju transparentno i da se ovaj članak 54. stavak 1. popravi pod zakonskim aktom pravilnikom. I drugo, a ne manje važno, zbog čega je vrlo važno što je moguće prije, a mi smo zamolili jučer državnog tajnika na Odboru za zdravstvo u roku godinu-dvije dana, ali bilo bi dobro u roku 12 mjeseci donijeti Zakon o medicinskoj opremi. Osnovna naša misija zdravstvenih radnika je ne naškoditi … /Ne razumije se./ … znači prvo ne naškoditi pacijentu, građaninu, a pomoći onoliko koliko je to jasno moguće u skladu sa napretkom medicinske znanosti i medicinske struke. Zato je ključna riječ i ovog zakona u biti sigurnost, na prvom mjestu sigurnost naših pacijenata a tek na drugom mjestu učinkovitost, ako se jasno ona može postići. Zbog toga je članak 54. stavak 1. ja ću ga ponoviti nedorečen u smislu da zdravstveni radnik koji sudjeluje u kliničkom ispitivanju treba odmah izvijestiti nositelja o nekim štetnim događajima osim citiram u slučaju štetnih događaja za koje plan ispitivanja i plan uputa za ispitivača to ne zahtijevaju. To je definitivno nedorečeno i ja molim i mi ćemo inzistirati da zdravstvena administracija što je moguće prije to pitanje razjasni preko obveze prijavljivanja ili podzakonskim aktom ili na neki drugačiji način. Inače klinička ispitivanja su u biti nešto što je u biti definitivno treba pozdraviti i u Hrvatskoj i u svijetu. Zašto? Jer ona su višestruka. Višestruko korisna. Na žalost u posljednjih nekoliko godina broj kliničkih ispitivanja u Hrvatskoj je pao ako se komparira sa prethodnim godinama iz niza razloga dijelom objektivnih, dijelom zbog nedorečenosti, ali su prednosti ja ću izdvojiti sljedeće četiri. Prvo je prednost za pacijenta, koji je na žalost teško obolio i koji, najčešće se to radi o pacijentima koji imaju malignu bolest, treba dobiti terapiju koja je recentna, koja je suvremena i koja se ovaj čas ispituje u cijelom svijetu. klinička ispitivanja omogućuju našim građanima, našim pacijentima da dobiju lijek isti tjedan, isti dan kada taj lijek dobija građanin u New Yorku, u Washingtonu, u Londonu ili u Italiji. Ono što je vrlo važno, taj lijek je badava i taj lijek omogućuje i daje mogućnost našim građanima da se liječe u skladu sa napretkom medicinske znanosti. Druga prednost je za zdravstvene radnike, za medicinske sestre, naše sjajne medicinske sestre i liječnike koji sudjeluju u tom kliničkom ispitivanju jer im omogućuju da budu u dodiru sa svojim kolegama u Los Angelesu, u Washingtonu, u Londonu, u Italiji, da sudjeluje ravnopravno s njima i da na osnovu toga na još jedan način pronosi glas o vrsnosti hrvatske medicine i o vrsnosti hrvatske znanosti. Treća korist je za bolnicu gdje se održava to kliničko ispitivanje. Kada ispitujete neki lijek ili u ovom slučaju medicinski proizvod, najčešće obzirom da se radi o novom lijeku, da se mora pratiti koncentracija tog lijeka. Morate dobiti i opremu da bi se to moglo adekvatno kontrolirati. Opremu dobiva bolnica. Dobiva badava, mora dobiti badava, a kada dobije bolnica, bilo to bolnica u Požegi, bilo to bolnica u Dubrovniku ili u Zagrebu, dakle dobivaju svi naši građani. I četvrto, a ne manje važno, korist je za društvo u cjelini, korist je za osiguravajuću tvrtku, osiguravajuća tvrtka zdravstvena u Hrvatskoj se zove HZZO - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Zašto? Jer ti liječnici, odnosno ti bolesnici koji dobivaju taj lijek, ne trebaju ga dobiti iz HZZO-a nego ga dobivaju badava. Dakle naglašavam, korist je višestruka za građanina, za liječnika i medicinsku sestru, za zdravstvenu ustanovu, za bolnicu, za HZZO i za i za državu. Stoga je vrlo važno njegovati, poštovati i poticati da se naša hrvatska medicina uključi u klinička ispitivanja na jasan, transparentan način poštujući, naglašavam, prvenstveno sigurnost, "primum nihil nocere". Druga stvar koja je dijelom nedorečena odnosno apsolutno nedorečena su medicinska oprema. U članku 2. se doduše naglašava, spominje riječ uređaj, medicinski proizvod citiram "jest instrument, naprava, uređaj, program, materijal ili drugi proizvod za humanu upotrebu itd.", završen citat. Samo na tom mjestu spominje uređaj. Ako se nedovoljno dobro čita onda se misli da je to uređaj u biti oprema. Uređaj je u ovom slučaju primjerice pacemaker koji je u biti i uređaj, ali nije dijagnostička oprema i zato je vrlo važno što je moguće prije, a bilo bi dobro u roku 12 mjeseci donijeti Zakon o medicinskoj opremi koji naravno mora biti usklađen sa standardima sigurnosti i učinkovitosti. Ali sve uređene države u našem okruženju dakle u Središnjoj Europi, Jugoistočnoj Europi, a da ne govorim o Zapadnoj Europi i Sjedinjenim Američkim državama, imaju taj I na kraju, ali ne manje važno, ovaj zakon za sobom zahtjeva donošenje 21 podzakonskog akta. Uvažavajući zdravstvenu administraciju dakle Ministarstvo zdravstva, to je državni tajnik kao kontinuitet, doduše on je bio ministar, ali kao kontinuitet prethodnog ministarstva nismo sretni sa prethodnim zakonima koji nisu pratili adekvatno donošenje podzakonskih akta i pravilnika. Očekujemo i da će se na tom pogledu ubrzati donošenje tih podzakonskih akata, 21 pravilnika, jer ako nemamo provedbeni mehanizam kako će se zakon svakodnevno implementirati u svom radu odnosno naše građane, a kažemo donosi niz pozitivnih koristi, onda će i ovaj veći dio pozitivnih stvari iz ovog zakona, ako se smijem tako izraziti, pasti u vodu, dakle neće biti implementiran. Dakle očekujemo da će, za razliku od prethodnih godina kad su pravilnici doneseni sa značajnim kašnjenjem, a neki još ni danas nisu doneseni, ovaj 21 pravilnik biti donesen u roku nekih šest mjeseci. Očevidnik, baza podataka je nešto što nam je neophodno važno. To smo svi naglasili na saborskom odboru, to smo svi naglasili u Klubu zastupnika SDP-a, jer bez obzira što tzv. papirologija nas nerijetko opterećuje u svakodnevnom našem kliničkom radu, bilo naših liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u bolnicama ili u klinikama, bez dobrih očevidnika, bez dobre datoteke nema napredaka medicine. Nažalost, bili smo svjedoci prije dva-tri mjeseca da neke obrasce koji su bili u zakonu od '97., '98. se moraju ispunjavati prilikom nekakvih hospitalizacija nisu zaživjeli u praksi, dakle ja se nadam da će očevidnik, obrasci postati svakodnevni dio standardnih procedura naših zdravstvenih radnika, ali naglašavam i zdravstvene administracije. I na kraju možemo donijeti sjajne zakone ako nemamo inspekciju, ako nemamo dobru farmaceutsku inspekciju koju treba, i tu ćemo dati potporu, administraciji da poveća njihov broj koja će svakodnevno provoditi inspekciju naših zdravstvenih ustanova, naših ljekarna onda nažalost i ovaj zakon neće zaživjeti. Stoga ćemo mi podržati ovaj zakon, ali uz opaske prvenstvo iz kliničkih ispitivanja i medicinske opreme. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Željko Jovanović. Poštovani gospodine potpredsjedniče, tajniče, kolegice i kolege. Rekli smo "repetitio est mater studiorum" pa ću ja raspravu o predloženom zakonu P.Z.E. 83 započeti objašnjenjem izraza medicinski proizvod, kako je to opisano u članku 2. točka 1. ovog zakona. Naime, tamo je definirano da je medicinski proizvod instrument, naprava, uređaj, program, materijal ili drugi proizvod za humanu upotrebu koji svoju osnovnu namjenu ne postiže na temelju farmakoloških, imunoloških ili metaboličkih svojstava i koji se upotrebljava samostalno ili u kombinaciji s programskom podrškom neophodnom za njegovu pravnu uporabu. Kome je namijenjen medicinski proizvod? Namijenjen je dijagnosticiranju, sprečavanju, praćenju, liječenju, ublažavanju bolesti. Zatim, dijagnosticiranju, praćenju, liječenju, kontroli, ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostataka. Zatim ispitivanju, otklanjanju ili nadomještanju ili preinaci anatomskih ili fizioloških funkcija organizma, kontroli … /Govornik se ne razumije./ … Hrvatski sabor je 21. lipnja 2007. godine donio Zakon o lijekovima, a navedenim zakonom u nacionalno zakonodavstvo prenesene su odredbe više direktiva. Tako Direktiva 2004/24 od 31. ožujka 2004. godine koja se odnosi na tradicionalne biljne lijekove, zatim Direktiva 2004/27 koja se odnosi na područje stavljanja gotovog lijek u promet, kao i Uredba 141/2000 koja se odnosi na skupinu lijekova za liječenje teških i rijetkih bolesti. Ovaj zakon stupio je na snagu 1. listopada 2007. godine i s tim danom stupanja na snagu tog zakona prestale su važiti odredbe Zakona o lijekova i medicinskim proizvodima od 2003., 2004. godine osim članaka koji se odnose na medicinske proizvode. Navedeni članci prestaju važiti na dan isteka roka od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o lijekovima, dakle 1. listopada 2008. godine. Također se ovim zakonom preuzimaju i neke druge odredbe. Tako Direktiva 98/79 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima, kao i odredbe Direktive Komisije 2003/32 koja se odnosi na medicinske proizvode koji su proizvedeni korištenjem tkiva životinjskog porijekla. Prijedlog zakona o medicinskim proizvodima donosi kvalitetne novine i to određivanjem pravila za osiguranje kvalitetnih i sigurnih medicinskih proizvoda kao proizvoda od posebnog značaja za zdravstvenu zaštitu ljudi. Što se ustvari utvrđuje ovim zakonom? Utvrđuju se zahtjevi za medicinske proizvode, klinička ispitivanja medicinskih proizvoda, upis u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda, ocjena sukladnosti, oznaka sukladnosti i upis u očevidnik medicinskih proizvoda, zatim promet, oglašavanje i obavješćivanje, vigilancija i nadzor nad medicinskim proizvodom. Istaknuvši neke članke, tko recimo članak 6. kaže da medicinski proizvodi mogu se staviti u promet samo ako ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost pacijenta, korisnika i drugih osoba, te ako su propisno proizvedeni, postavljeni, održani i upotrebljavani u skladu s njihovom namjenom. Što se tiče kliničkih ispitivanja o čemu je bilo tu puno govora važan je članak 17. koji kaže da odobrenje za kliničko ispitivanje medicinskog proizvoda daje ministar na temelju potpune dokumentacije i postojanog mišljenja Središnjeg etičkog povjerenstva. Što se tiče nadzora o njemu govori članak 56. Nadzor nad provedbom odredbi ovog zakona i popisa donesenim na temelju ovog zakona obavlja farmaceutska inspekcija ministarstva. Način provođenja nadzora iz stavka 1. ovog članka pravilnikom propisuje ministar. Što se tiče prijelaznih i završnih odredbi članak 76. pravilnike za čije je donošenje ovlašten ovim zakonom ministar je obavezno donijeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Hrvatska demokratska zajednica će podržati ovaj zakon jer nalazimo niz kvaliteta za koje se to isplati učiniti. Hvala. Gospodin zastupnik Nedjeljko Strikić. Izvolite. **Strikić, Nedjeljko (HDZ)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, dame i gospodo zastupnici. Pred nama se nalazi još jedan zakon kojim usklađujemo zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije u području zdravstva. Naime, pred nama se nalazi Prijedlog zakona o medicinskim proizvodima koji je veoma važan i bitan zakon za što bolju zdravstvenu zaštitu stanovništva odnosno utvrđuje sva bitna područja proizvodnje, područje kliničkih istraživanja, upis u očevidnik proizvođača, skladištenje, uvoz i izvoz medicinskih proizvoda te konačno uređuje i samu krajnju distribuciju, primjenu u stanjima bolesti. Kao što je poznato u medicinskoj praksi osnovno pravilo svakog liječenja oslanja se na davno izrečenu i jasnu nedvosmislenu poruku "primum non nocere" što znači niti jedan postupak u liječenju pa tako i uzimanje lijekova prvo ne smije štetiti onome tko ga uzima a naravno da se to odnosi na područje medicinskih proizvoda. Ovim zakonom pred nama usklađuje se možemo reći relativno do sada dobro zakonodavstvo Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije što nam daje dodatnu sigurnost u zdravstvenoj zaštiti o čemu smo već čuli. Ja ću se ovdje u svom izlaganju osvrnuti na neke veoma važne odrednice ovog zakona kojeg smatram zaista dobrim jer uređuje sva područja medicinskih proizvoda. U prvom redu, treba reći da u samoj odrednici o zahtjevu medicinskih proizvoda stoji da se proizvod može staviti u upotrebu samo ako ne šteti zdravlju ljudi, ako se propisno i sukladno zakonu skladišti, distribuira i naravno ako su prošle sve faze kliničkog ispitivanja, te da su svi podaci o tom medicinskom proizvodu transparentni. Ovim zakonom dodatno se uređuje područje kliničkih ispitivanja što smo čuli, gospodin gospodin profesor Hebrang i profesor Ostojić su rekli, i ja bih s obzirom da i jesam kliničar rekao nekoliko stvari o kliničkom ispitivanju. Stoga pojasnimo da se pod pojmom kliničkog ispitivanja podrazumijeva svako ispitivanje medicinskog proizvoda u svrhu utvrđivanja da li dotični proizvod ispunjava bitne zahtjeve u cilju zaštite zdravlja. Pa tako članak 16. ovog zakona navodi da zahtjev za kliničko ispitivanje podnosi pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane pravilnikom koji donosi ministar. Također, ovim člankom se uređuje tko daje odobrenje za ispitivanje. Naime, takvo odobrenje za kliničko ispitivanje daje isključivo i samo ministar zdravstva. Članak 17. o kliničkom ispitivanju uređuje i kada ministar može dati odobrenje, odnosno koje su prethodne radnje ili postupci potrebni da bi ministar donio odluku o odobrenju. Prvenstveno je potrebno da zahtjev sadrži kompletnu dokumentaciju ali je vrlo važno odobrenje Središnjeg etičkog povjerenstva a istovremeno znamo svi da svaka zdravstvena ustanova ima i svoje bolničko etičko povjerenstvo koje također mora dati prethodno mišljenje na svako kliničko ispitivanje. Također se navodi u ovom članku da ministar u roku 60 dana mora donijeti rješenje bilo ono pozitivno i dopustiti ispitivanje ili negativno. Ukoliko u ovom vremenskom periodu ministar ne da objašnjenje od podnošenja zahtjeva smatra se da je odobrenje pozitivno riješeno. Ministar pravilnikom propisuje dokumentaciju, postupak i uvjete ispitivanja medicinskog proizvoda. Iz ovih nekoliko odrednica vidimo da je uloga ministra zdravstva u kliničkom ispitivanju lijekova daleko najvažnija i svi pravilnici koji su ovdje bili je rečeno 21 uređuje ih i donosi ministar. Članak 18. o kliničkom ispitivanju govori o informiranom pristanku osobe na kojoj se provodi kliničko ispitivanje. Ovdje moramo biti jasni i reći da do sada u Republici Hrvatskoj sva klinička ispitivanja rađena su na temelju medicinske struke i sa prethodnim odobrenjem Središnjeg etičkog povjerenstva. Važno je reći da klinička ispitivanja kod djece mogu se provoditi samo ako učinci ispitivanja na odraslim ljudima ne mogu dati relevantne rezultate koji bi bili važni u primjeni jednog lijeka ali da se u tom slučaju informirani pristanak trebaju dati roditelji ili skrbnici. Također, članak 18. jasno kaže da se klinička ispitivanja ne mogu provoditi ako je rizik ispitivanja veći od moguće zdravstvene opravdanosti, no i takvu procjenu ponovo donosi isključivo ministar zdravstva. U ovom članku se jasno govori da se ispitivanje ne smije provoditi na zatvorenicima jer bi njihov položaj mogao utjecati na davanje suglasnosti za klinička ispitivanja. U članku 19. utvrđuje se nedvosmislena financijska pozadina kliničkog ispitivanja te jasno govori da podnositelj zahtjeva ili naručitelj kliničkog ispitivanja mora osigurati financijsku nadoknadu i ispitanicima i osobama koje provode ispitivanje, ali vrlo važno je ovdje reći ono što u zakonu ovom ne piše i za gospodina državnog tajnika da bi trebalo razmisliti da u pravilniku u budućim kliničkim ispitivanjima doista donese se jedan jedinstveni cjenik za sve zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. Do sada je proizvoljno, bolnice same propisuju koliko sredstava ide pravnoj osobi znači zdravstvene ustanove a koliko ispitivačima. Prema tome, ja bih molio gospodine državne tajniče da vodite računa kada budete radili pravilnik zajedno sa ministrom da vodite računa o tome da postoji jedan jedinstveni cjenik odnosno uredba za cijeli zdravstveni sustav Republike Hrvatske. Članak 21. određuje postupanje ministarstva u slučaju kada uskrati odobrenje za ispitivanje ili kada dolazi do prekida kliničkog ispitivanja radi procjene da postoji opasnost za zdravlje ljudi. U tom slučaju ako dođe do ove situacije država članica odnosno ministarstvo dužno je uz obrazloženje obavijestiti sve zemlje članice o razlogu kliničkog prekida ispitivanja. Naravno, tu je bilo dosta rečeno da prije stavljanja medicinskih proizvoda u upotrebu potrebno je upisati proizvod u očevidnik a upis vrši agencija koja može i uskratiti upis. Važno je napomenuti da svaka primjena na pojedinom medicinskom proizvodu koji je već upisan u očevidnik mora biti ponovno prijavljena agenciji te je agencija dužna sve promjene ponovno analizirati i upisati ponovno u očevidnik, u bazu podataka. U dijelovima ovoga Zakona, u člancima od 36. do 51. navedene su zaista sve odrednice o prometu medicinskih proizvoda a osnovno je početak puštanja u promet medicinskog proizvoda ako je prošao sve faze od upisa u očevidnik, do sukladnosti, preko kliničkog ispitivanja, ali se jasno navodi pod kojim uvjetima pravna osoba može obavljati promet, a dozvolu izdaje agencija kao što smo čuli. Gotovo svi člancima ponovo se naglašava da sve propise i dozvole uz agenciju donosi ministar pravilnicima. I na kraju ću se osvrnuti po mome mišljenju na možda i najbitniji dio zakona a to je nadzor. Naime, poznato je da najbolji zakoni nisu u praksi dobri ako nemaju provedbeni nadzor. Članak 56. kaže da nadzor obavljaju farmaceutski inspektori Ministarstva zdravstva, dok u članku 57. navodi se u kojim se slučajevima inspektori imaju pravo i obvezu provoditi nadzor. Pa tako npr. imaju pravo privremeno zabraniti isporuku, stavljanje u upotrebu ili oglašavanje medicinskih proizvoda ako postoji opravdana sumnja da medicinski proizvod nije u skladu sa propisanim zahtjevima ili da će imati štitni učinak na zdravlje stanovništva. Članak 60. propisuje uvjete koje mora ispunjavati osoba koja će vršiti inspekcijski nadzor. Pa tako stoji da mora imati visoku stručnu spremu zdravstvenog ili drugog usmjerenja, pet godina rada i položen stručni ispit. No, međutim, ja se pitam, koje su to visokostručne obrazovane osobe koji će, budimo realni, za zaista malu plaću u Ministarstvu zdravstva raditi u farmaceu, kada istovremeno za takav jedan posao u farmaceutskim kućama mogu dobiti višestruko više novaca. I ja smatram da ako želimo imati učinkoviti nadzor a svi se slažemo da to moramo imati da nađemo načina kako stručnjake u državnoj administraciji zaista dobro i platiti. A tada ako ih dobro platimo oni mogu biti maksimalno neovisni u svom radu, a nama u inspekcijskom nadzoru iznad svega je bitno da su nam neovisni stručnjaci. I na kraju za prijedlog ovoga zakona apsolutno ću glasati jer daje veću sigurnost u zaštiti zdravlja našim građanima, uvodi dodatnu odredbu u kojem će i budućim pravilnicima Ministarstvu zdravstva, odnosno ministar urediti pitanja i koja su danas istaknuta u raspravi kao sporna. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajničke, kolegice i kolege. Po definiciji medicinski proizvod je instrument, naprava, uređaj, program, materijal i drugi proizvod za humanu uporabu koji svoju osnovnu namjenu ne postiže na temelju farmakoloških, imunoloških i metaboličkih svojstava i koji se upotrebljava samostalno ili u kombinaciji sa programskom podrškom neophodno za njegovu pravilnu uporabu. A namijenjen je sprječavanju, praćenju, liječenju, ublažavanju bolesti i svega onoga što je rečeno ovdje. A ovo navodim iz razloga toga što je dosada uglavnom bila medicinski proizvod bio sinonim za ortopedska i druga pomagala. A očigledno je iz rasprave razvidno da se radi o vrlo širokom podruju podruju pokrivenosti, da se izrazim tako nogometnim rječnikom aktualnim ovih dana. Dakle, vrlo široko područje od kirurškog konca do pace makera, naravno i ortopedskih pomagala. Naravno i zakonski okvir isto tu je vrlo dobro pokrio ovo područje. Pa spomenimo ponovno onaj Zakon o o lijekovima i medicinskim proizvodima iz 2003. koji je dopunjen 2004. u koju su bile ugrađene ove direktive spomenute 20. 83. i 42. da se ne ponavljam dakle, glede toga. No, kako je Hrvatski sabor donio Zakon o lijekovima 2007. u koji su bile ugrađene i ove direktive 24. i 27. koji će prestati važiti. Ali isto tako se ne odnosi na medicinske proizvode, potrebito je to ovdje spomenuti. No, kako je Europski parlament i Vijeće Europe su donijeli donijeli direktivu ovu 47. o izmjenama ove posebno važne direktive 42. sukladno tome moramo i mi u naše nacionalno zakonodavstvo dakle, to ugraditi i to s ovim zakonom rješavamo. Naravno, biti će potrebito isto tako donesti onih 21 podzakonski akt koji će dodatno regulirati ovo područje. Toliko o tom zakonskom okviru, mislim da je dosta toga rečeno, ali sigurno nas u tom dijelu sve zanima koje novosti donosi i koja poboljšanja donosi na predmetni zakon. I dakle, Prijedlog zakona o medicinskim proizvodom donosi kvalitetne novine i to određivanjem pravila za osiguranje osiguranje kvalitetnih i sigurnih medicinskih proizvoda kao i od proizvoda od posebnog značaja za zdravstvenu zaštitu ljudi. To je vrlo važno spomenuti. A predloženi zakon je koncepcijski i sadržano podijeljen i na posebna područja čime se omogućava i lakša primjena predloženih rješenje. O nekima je govoreno ovdje, dakle, o kliničkoj primjeni držim nepotrebnim uistinu se na to, posebno vraćati. Ali sigurno je, ja se želim osvrnuti na možda dva poglavlja poglavlja u tom dijelu a to je poglavlje zahtjev za medicinske proizvode. Dakle, potrebito je i ovdje spomenuti ponovno da je sukladno navedenim direktivama uređuju se da medicinski proizvodi mogu staviti u promet samo ako ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost pacijenata, korisnika i drugih osoba. Te ako su propisno proizvedeni, podstavljeni, održavani u skladu sa njihovom namjenom. Vrlo je važno to spomenuti. I bitno dakle, u kliničkom dijelu je spominjano u nadzoru isto tako. Ali jedan vrlo važan isto momenat, jedno poglavlje ovo je V. o kome je bilo isto tako govora, dakle, ocjena sukladnosti, ocjena i upis u očevidnik medicinskih proizvoda. Naime, sukladno s medicinskog proizvoda sa bitnim zahtjevima potvrđuje se davanjem dokumenta o sukladnosti, dakle, bilo je rečeno isto u prethodnim raspravama da će to do ulaska agencija regulirati. A agencija u postupku upisa u očevidnik medicinskih proizvoda priznaje dokumente o sukladnosti i oznaku sukladnosti koji je dala nadležno tijelo države članice Europske unije sa propisanim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim ovim zakonom i donesenim na temelju ovoga zakona i propisima Europske unije. Dakle, to su one stvari na koje se ja želim skoncentrirati ali očigledno je da svako ovo područje na na poseban način doprinosi unaprjeđenju ovoga prevažnog područja i vjerujem da ćemo konsenzusom podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođa zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo i ja ću se pridružiti i podržati donošenje ovoga Zakona, ne samo zato što se radi o zakonu koji se usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije već i zbog određivanja pravila za osiguranje kvalitetnih i sigurnih medicinskih proizvoda koji su važni za zdravstvenu zaštitu ljudi. Ovim zakonom se definiraju i medicinski proizvodi i klinička ispitivanja kao što smo čuli do sada medicinskih proizvoda, upisnik u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda ocjena i oznaka suglasnosti, sukladnosti i definira se promet, oglašavanje, obavješćivanje, …/Govornik se ne razumije./… i nadzor nad medicinskim proizvodima. medicinski proizvodi mogu biti jedino u prometu, ako se upotrebljavaju, ako ispunjavaju bitne zahtjeve i kada je njihova sukladnost sukladnost utvrđena prema propisanom postupku, i ako nose oznaku sukladnosti na način kako je propisano i ako su upisani u očevidnik medicinskih proizvoda o kojima sam prethodno govorila. Ono što je najvažnije a to da medicinski proizvodi ne ugrožavaju zdravlje i da su sigurni za pacijenta, za korisnika i za druge osobe. Međutim potrebno je, posebno mjesto u ovom zakonu zauzimaju medicinski proizvodi koji se proizvode korištenjem neživih životinjskih tkiva ili neživi proizvodi koji su izvedeni iz životinjskih tkiva a moraju zadovoljiti bitne zahtjeve u pogledu rizika, prijenosa, prenosive sponigiformne encefalopatije na bolesnika ili na druge osobe. Riječ je o tako, o onom poznatom «kravljem ludilu». Detaljno je razrađeno kliničko ispitivanje medicinskih proizvoda o čemu je isto ovdje već govoreno od toga da tko smije provoditi kliničko ispitivanje, tko daje odobrenje? A vidjeli smo da ministar ima tu glavnu funkciju i da mora dati u roku od 60 dana. Međutim za mene je jako važno da se kliničko ispitivanje proizvoda može obavljati samo uz informirani pristanak osobe na koje se ispitivanja obavlja. Dakle ta osoba mora biti dobro informirana o lijeku, o mogućim posljedicama i o onome što se očekuje od medicinskoga proizvoda s kojim se radi kliničko ispitivanje. Naravno da su tu i djeca u pitanju. Međutim na djeci se može obavljati ispitivanje samo ako kod odraslih osoba se ne može pružiti, ne može pružiti se odgovarajući rezultati. Naravno isto uz dobro obrazloženje. Često čujemo da se rade klinička ispitivanja i na bolesnicima sa duševnim smetnjama, na maloljetnim osobama međutim tu je potreban isto informirani pristanak koji daje zakonski zastupnik odnosno skrbnik osobe. Kliničko ispitivanje ne smije se obavljati ako je moguća opasnost primjene medicinskog proizvoda veća od zdravstvene opravdanosti ispitivanja medicinskog proizvoda o čemu opet ocjenu donosi ministar i zato to treba posebno naglasiti i posebno biti oprezan. Kliničko ispitivanje medicinskog proizvoda naglašeno je u članku 19. provodi se uz poštivanje principa medicinske etike i obveze zaštite privatnosti i podataka ispitanika u skladu sa Pravilnikom Pravilnikom o kliničkom ispitivanju medicinskog proizvoda i dobroj kliničkoj praksi koju donosi ministar. Svi smo bili u situacijama kada se radilo o kliničkom ispitivanju a veliku važnost u odobrenju ima etičko povjerenstvo same bolnice. Odredbe ovoga zakona primjenjuju se i na medicinske proizvode namijenjene primjeni lijeka. Često govorimo da li medicinski proizvod može biti i lijek što smo vidjeli da i može, a bila je i dvojba oko toga šta je uređaj, a šta je aparatura? I zato je zaista potrebno ne samo imati Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima već i zakon o medicinskoj opremi odnosno aparaturu koji očekujemo u budućnosti. Ako medicinski proizvod sadrži i lijek i s njime čini cjelinu pa je i namijenjen isključivo uporabi u danoj kombinaciji te ga nije moguće ponovo upotrijebiti na taj se proizvod primjenjuje onda odredba Zakona Zakona o lijekovima. Ali ako medicinski proizvod uključuje lijek koji se može upotrijebiti i odvojeno i koji doprinosi djelovanju medicinskog proizvoda na taj medicinski proizvod primjenjuju se odredbe ovoga zakona, a na lijek se primjenjuje odredbe onda Zakona o lijekovima i pravilnika donesenih na temelju ovog Zakona. Ono što moramo znati da ovaj Zakon i odredbe ovog Zakona se ne primjenjuju ne samo na lijekove nego i na kozmetičke proizvode, proizvode, na ljudsku krv, proizvode od krvi, plazmu i na krvne stanice ljudskog podrijetla te na proizvode koji sadrže u trenutku njihovog stavljanja u promet takve proizvode od krvi, plazme ili krvnih stanica. Ne odnosi se na transplantate tkiva ili stanica ljudskog podrijetla i proizvode koji uključuju kao svoj sastavni dio i na transplantate tkiva ili stanice životinjskog podrijetla osim ako je medicinski proizvod proizveden ili izrađen od neživih životinjskih tkiva ili proizvoda koji je izrađen od neživog životinjskog tkiva. Na osobnu zaštitnu opremu i sredstva u skladu sa posebnim propisima. Glavna namjena proizvoda određuje je li neki proizvod medicinski proizvod ili on zaista nije medicinski proizvod. Ovdje nije spomenut članak 5. ali mislim da je jako važan iz ovog Zakona a to je uklanjanje i prikupljanje i korištenje tkiva, stanica i tvari ljudskog podrijetla uređuju se u skladu sa etikom prema načelima koja s odnose na primjenu biologije i medicine navedenim u Konvenciji Vijeća Europe o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine kao i prema posljednjim propisima a s čim se često susrećemo u praksi u bolnici. Ovim Zakonom jako je dobro razrađeno i sve i nus pojava na medicinske proizvode koji se misleći na prijave nus pojava koji se moraju prijaviti i o čemu mora odlučiti onda Agencija. Međutim treba istaknuti da osim zdravstvenog radnika ovu prijavu moraju napraviti i veleporodaja, proizvođač ili nositelj upisa medicinskog proizvoda. Dakle nositelj upisa u očevidnik. I sve pravne i fizičke osobe koje dolaze u doticaj s korisnikom medicinskog proizvoda imaju istu obvezu dakle prijaviti štetnost medicinskog proizvoda. Dakle nakon sveg toga stoji iza toga agencija koja može brisati taj medicinski proizvod i obavijestiti Europsku komisiju i države članice. Zakon je zaista odličan. Slijedi njegova implementacija i vjerujem da će biti uspješan. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, nakon hvalospjeva koje smo čuli o zakonu malo i kritike o zakonskom prijedlogu. Prvo da kažem da je zakonski prijedlog nešto što smo konačno trebali u Hrvatskoj već dugo vremena. Imamo Zakon o lijekovima i treba nam Zakon o medicinskim proizvodima jer medicinski proizvodi ne samo da se širom Hrvatske upotrebljavaju nego su otprilike i polovica budžeta koji HZZO na lijekove i medicinske proizvode. Znači otprilike polovica samog budžeta je potrošnja na medicinske proizvode, ugradbene materijale i sve ono što se upotrebljava u medicini. Zakon je sam po sebi nešto što je Europska unija već davno prepoznala i u skladu s time moramo i mi donijeti ovaj zakon ali se pokušalo i tim zakonom na neki način pomiriti kruške i jabuke u Zakon se utrpala i dio koji govori o istraživanjima i o medicinskim proizvodima koji se upotrebljavaju u kliničkim istraživanjima. Stoga je i, se potkrala ta jedna nelogičnost u članku 94. Mislim da bi bilo puno jednostavnije da se u Zakonu odredilo koji medicinski proizvodi potpadaju pod režim kliničkih ispitivanja. Jednostavno bi trebalo se te medicinske proizvode nasloniti na Zakon o lijekovima i reći da ti medicinski proizvodi ako sudjeluju u kliničkim istraživanjima trebaju se raditi klinička istraživanja kao što su i klinička istraživanja u samim, u samom Zakonu o lijekovima. Druga stvar koja nedostaje u ovom zakonu je procedura da se odredi kada medicinski proizvod u Hrvatskoj uđe na hrvatsko tržište koliko to Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a i državu košta. Znači, trebalo bi jedno neovisno tijelo koje koje se u Europi zove Health technology assesment, a kod nas bi bila prijevod znači Agencija za procjenu utjecaja proizvoda na tržište i ta agencija bi bila neovisna Vladina institucija koja bi pomagala da mi procijenimo kada nam se nudi iz Europe nekakav medicinski proizvod ili oprema da znamo da to za hrvatsko tržište je ili nije i koliko će nas to koštati. Obično su kad nam se nude proizvodi izvana onda je jasno sve divno i krasno, a nitko ne razmišlja o tome koliko će to samo po sebi koštati. Naravski da je procjena same težine troškova aparata koji ulaze u Hrvatsku je vezana i uz akreditaciju bolnica, ali smatramo da bi sama procjena težine ili utjecaja aparata na zdravstveni proračun trebala biti neovisna o Agenciji za akreditaciju i kategorizaciju i da bi bila posebna i neovisna agencija. Izostavljeno je jedno veliko područje, izostavljeno je područje o medicinskim aparatima, znači o medicinskoj opremi i taj dio bi isto tako trebalo riješiti što prije zakonskim prijedlogom tako da se u Hrvatskoj ne dogodi da nam ulaze aparati koji se sklapaju u garažama ili aparati koji se sklapaju negdje u nekim zemljama za koje znamo da nemaju dovoljnu kvalitetu niti znanja, a niti proizvoda koji se ugrađuju u te aparate. I ono što je još jedno važno. Tih 21 podzakonski akt koji ide uz ovaj zakon jedan od najvažnijih je lista ugradbenih materijala koja je pandan listi lijekova i koja će omogućiti da se uvede više reda u tržište medicinskih proizvoda i da Hrvatska država plaća jeftinije medicinske proizvode nego što plaća sada jer je definiranje cijene medicinskih proizvoda prepušteno stihiji i ono se formira na način koji nije transparentan. Vjerojatno lista ugradbenih materijala koja će se donijeti u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje će unijeti transparentnost u sam sustav zajedno sa postupkom upisa u očevidnik što je u stvari registracija, pandan registraciji lijekova u ovom dijelu koji se bavi lijekovima. Dakle, plediram na to da se ovaj dio koji govori o kliničkim istraživanjima bolje definira u zakonu i da se kaže koji to uređaji i koji to ugradbeni materijali potpadaju pod Zakon o dobroj kliničkoj praksi i da se što prije donese Zakon o medicinskoj opremi i nakon donošenja samog zakona mislim da bi u roku od 6 mjeseci trebalo najkasnije donijeti listu ugradbenih materijala tako da bi slijedeće godine se moglo transparentnije poslovati u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i u samim bolnicama i zdravstvenim ustanovama. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Ante Zvonimir Golem. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Zahvaljujem na podršci ovom zakonskom prijedlogu i dozvolite da dvije stvari samo naglasimo dodatno na sve ovo što je danas rečeno kako ne bi možda ostale nedorečene. Klinička ispitivanja treba gledati kroz kontekst pozitivnog i korisnog, ali ne kroz kontekst toliko pozitivnog i korisnog za brzo približavanje određenih tehnologija ili kao što se u drugom zakonu spominje lijekova bolesnicima Republike Hrvatske, jer bi onda bilo najbolje da kliničkih istraživanja nema, pa ćemo najbrže doći do lijeka koje je prošlo kliničko istraživanje u Njemačkoj, Engleskoj, Americi ili bilo gdje, nego upravo obratno. Njegova najveća korist je u tome da koliko god se pratio razvoj i napredak i u razvoju medicinske opreme, a isto tako razvoju lijekova uvijek se pojavljuju nova saznanja tako da je istina da hrvatski stručnjaci u svojim kliničkim istraživanjima izrazito dopridonose, dakle znanju o postojećim lijekovima, o postojećim medicinskim proizvodima i na temelju određenih kliničkih istraživanja što je čak i u svijetu priznato i poduzeti određeni postupci. Iz tog razloga klinička ispitivanja kao takva u Republici Hrvatskoj ne služe da bi se dobilo što prije nešto za liječenje, nego služe da se osigura da u Republici Hrvatskoj budemo sigurni da je našim građanima omogućena kvalitetna, najbolja moguća znači pomoć kroz lijekove, kroz medicinske proizvode u svrhu zaštite dakle javnog zdravstva. Iz tog razloga kliničkih istraživanja treba, ali oni trebaju biti jasno propisana i mora se znati što će s njima ići. U skladu toga možda postoji nejasnoća pa bi bilo potrebno dodatno pojasniti evo u nekoliko navrata spomenuti članak 54. Propozicije o prijavi štetnog događaja u kliničkom ispitivanju određenog medicinskog proizvoda biti će propisano posebnim dakle aktom kojeg propisuje ministar kako je to uređeno u Zakonu o lijekovima i kako već imamo dobru praksu. Smisao članka 54. koji to i određuje, znači da će propisati ministar je smisao da se određene stvari dodatno što bi ono rekli čvrsto zakonski odrede koje su to stvari. Između ostalog stavak 2. kaže vođenje evidencije, prijave, u kojem roku i kako ide, a stavak 1. koji je postao malo nejasan u smislu ovoga dakle članka zakona je ključna riječ odmah, pa bih ga malo dopunio da postane jasnije. Ako zdravstveni radnik sudjeluje u kliničkom ispitivanju u svojstvu ispitivača obavezan je o štetnim događajima ili slutnji na štetne događaje vezane uz medicinske proizvode odmah, znači odmah izvijestiti nositelja odobrenja za kliničko ispitivanje, osim u slučaju štetnih događaja koja plan ispitivanja i uputa ispitivača to ne zahtijevaju. Što je bila ovdje suština? Ovdje je bila suština svaki štetni događaj i tako je to riješeno u lijekovima, tako će to biti riješeno i podzakonsim aktom medicinskih proizvoda mora se prijaviti. O tome nema spora. Samo je sporno koji štetni događaji se trebaju prijaviti odmah. Ako postoje štetni događaji koji su u kliničkim istraživanjima u svijetu primijećeni, događaju se. Oni se i u Hrvatskoj moraju evidentirati. Ali onda oni ne moraju u uputi ispitivača biti posebno navedeni da se to znači odmah, jer riječ odmah je ključna. Znači, događa se da u roku najkraćem što je to moguće odmah kad je primijećena ili postavljena sumnja da se prijavi. U skladu toga, znači u smislu ovog zakona, prijedloga zakona i ovog članka 54. i ova odredba u statutu, u stavku prvom i iz tog razloga nije potrebna popravak tog, nego je potrebna ono što smo i rekli da ćemo učiniti, a to je razrada kompletno prijave, načina prijave, formulari za prijave, kome se sve prijavljuje, kome sve idu kopije, na koji način će to prijaviti nositelji odobrenja agenciji. Kako će agencija obavijestiti europsku agenciju? Jer mi, Europskom unijom, ćemo isto tako Agenciju za lijekove i medicinske proizvode imati kao, kako kažu Englezi, "pocal point" u Republici Hrvatskoj za suradnju sa europskim agencijama upravo na području lijekova i medicinskih proizvoda. Smatram da ovako, dakle predložen zakon ima svoju apsolutni smisao, ne možemo prihvatiti vremenski da se kasni jer sustav medicinskih proizvoda je ipak bio uređen Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima i nije bila nastupila pravna praznina kad je donese Zakon o lijekovima, a zakon ovakve problematike koji spada ipak u kategoriju stručnih zakona gdje će se i podzakonski akti sa listama, dakle medicinskih proizvoda, vrstama, kategorizacijom medicinskih proizvoda i sve ostalo, ipak je jedan sveobuhvatni zakon koji bi trebao svakako urediti da po uzoru na lijekove imamo apsolutnu, nazovimo je tako kontrolu nad prometa svega onoga što koristi ljudskom zdravlju. Hvala lijepa.

klinička istraživanja lijekova u Hrvatskoj služe zato da u Hrvatsku ne bi ušli lijekovi koji nisu dovoljno ispitani, odnosno da bi u Hrvatskoj trebali doći lijekovi koji imaju pravo učinkovito djelovanje. Kad govorim o kliničkim istraživanjima, nije intencija kliničkih istraživanja da u Hrvatskoj dođu lijekovi koji se ispituju negdje drugdje, nego je intencija da u Hrvatskoj dođu istraživanja faze 1, 2 i 3, znači početnoj fazi kliničkih istraživanja što bi onda značilo da je Hrvatska prepoznata u Europi i da naši bolesnici mogu dobiti taj lijek ispitivani, koji u isto vrijeme kada je oni dobivaju u Americi i u Europi. Znači da nema potrebe da današnji bolesnici čekaju otprilike 6 mjeseci, godinu dana da taj lijek dođe u Hrvatsku, pogotovo u onim slučajevima kada nema adekvatnog liječenja za pojedinu bolest i kad govorimo o štetnom događaju, štetni događaj je štetni događaj i mislim da sa ovim člankom ćemo omogućiti da istraživač sam procjeni što je štetni događaj ili ne. Referiramo se u zakonu sa Zakonom o lijekovima i ja aplediram na to da da razmislite o tome da se napravi jednostavno pandan Zakon o lijekovima i da, kao što u Zakonu o lijekovima imate prijavu štetnog događaja bez obzira da li je on vezan za lijek, da li nije vezan za lijek. Znači, ako netko nastrada u saobraćajnoj nesreći, a u kliničkom istraživanju nema veze sa lijekom, ali ga vi prijavljujete kao štetni događaj, nemojmo ostaviti unutra mogućnost da sam istraživač procjenjuje da li to što se desilo je štetni događaj ili nije.